Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagatelja pozdravio bih zamjenicu ministra pravosuđa gospođu Sandru Artuković Kunšt.

i mi smo predočili naše namjere vezane za unapređenje ovršnog sustava i prilagodbu ovršnog postupka smjernicama Vijeća Europe koje zahtijevaju da uredimo takav sustav koji će biti učinkovit, koji će biti ekonomski, odnosno na svaki način pa i ekonomski dostupan, dakle, neće povećavati troškove ovršnog postupka, koji će smanjiti broj predmeta na sudovima i koji će maksimalno štititi dostojanstvo dužnika. Vlada se opredijelila za onaj sustav koji ne uvodi novi instrument, odnosno novu službu javnih ovršitelja jer smo procijenili i zaključili da takvo rješenje ne dovodi do ostvarenja ovih preporuka Vijeća Europe. U pregovorima i razgovorima sa predstavnicima iz Europske komisije predočili smo podatke koji to potkrepljuju i dobili smo načelno pozitivan stav no međutim ono što nam nedostaje, a mi bi htjeli biti ozbiljan pregovarač, odnosno sudionik u pregovorima i strana koja prihvaća realne preporuke, čekamo to pismeno očitovanje u kojem ćemo onda dobiti ovlast da u u punini izmijenimo ovršni sustav. Budući da takvo pismeno očitovanje nije još stiglo, a da je 1. srpanj datum dakle za koji smo se opredijelili u onoj prethodnoj odluci je ovdje mi radi osiguranja funkcioniranja pravnog sustava predlažemo

cjelovitog novog ovršnog sustava jer to nije samo Ovršni zakon nego i neki drugi izrađeni su u potpunosti i uputit će se u proceduru čim budu za to stečeni uvjeti vezani za Europsku komisiju. Tako da je ovaj rok od 15. listopada određen u tom maksimalnom obliku. Mi smo kao što je rečeno proveli raspravu na saborskim odborima. Dobili smo i amandman od Odbora za zakonodavstvo pa ako mi bude dozvoljeno ja se mogu odmah očitovati na to. Naime, mi smo u članku 4. našeg prijedloga Zakona o izmjenama Ovršnog zakona naveli da u Zakonu o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona 125/11. i 12/12. u članku 7. mijenjamo riječi od 1. srpnja do 1. rujna. Odbor za zakonodavstvo nam je ukazao da bi nomotehnički točnije i preciznije bilo odrediti, pozvati se samo na ovu posljednju izmjenu koja se dakle iz 2012. dogodila koja je spominjala 1. srpanj da se dakle amandman bi se odnosio samo na spominjanje te zadnje izmjene. I to je nomotehnički u redu i onda Vlada bi prihvatila ovaj amandman ako se možemo već sad o tome očitovati Tako da bi, dal' to sad trebam čitati u zakonu to glasilo? U Zakonu o izmjenama Ovršnog zakona NN 12/12. u članku 2. riječi 1. srpnja zamjenjuju se riječima 1. rujna 2012. Evo, to je otprilike to. Hvala vam. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala zamjenici ministra. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a zastupnik Peđa Grbin. Izvolite.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani gospodine predsjedavajući, poštovana zamjenice ministra. Evo pred nama se nalazi još jedna izmjena Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima koja u osnovi ne predstavlja izmjenu već više odgodu njihove primjene. I to odgodu do dana 15. listopada 2012. godine. Dopustite mi da odmah na početku istaknem da će Klub zastupnika SDP-a podržati ovu izmjenu jer smatra da je ona u ovom trenutku nužna. Zakon koji regulira ovrhu, odnosno zakon koji regulira prisilnu naplatu potraživanja vjerovnika jedan je od temeljnih zakona svake države. Na njemu počivaju kako pravni poredak, jer on jamči izvršenje sudskih odluka, tako i financijski sustav. Jer bez saznanja da će se vaše obveze moći i prisilno izvršiti vjerojatno poznavajući ljudsku prirodu nitko svoje obveze ne bi izvršavao. Upravo zbog toga takvim se zakonima mora posvetiti posebna pažnja. A takvi zakoni moraju u osnovi zadovoljiti dvije stvari. Prva je da se njima jamči ostvarenje zahtjeva vjerovnika, da se njima jamči onome koji nešto traži da će to i dobiti. Ali isto tako da se to jamstvo nečime ograniči. A to ograničenje mora biti zaštita egzistencije i dostojanstva dužnika, odnosno kada se radi o Ovršnom zakonu ovršenika. Naše je mišljenje, zbog čega smo odmah na drugoj izvanrednoj sjednici Sabora odgodili primjenu Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima, da su ti zakoni donijeti 2010. godine, odnosno da ti zakoni donijeti 2010. godine nisu uspjeli zadovoljiti ova dva cilja. Smatramo da ti zakoni u ovom obliku u kojem su donijeti niti jamče efikasnost, kvalitetu naplate potraživanja za vjerovnike niti štite prava dužnika. Njihova temeljna ljudska prava da im se u ovršnom postupku neće vrijeđati dostojanstvo, odnosno njihova egzistencija. Dapače, smatramo da je činjenica da se još jedan ostvari, još jedan segment ovršnog postupka i to onaj koji je najosjetljiviji, a to je sama provedba ovrhe prepusti u ruke privatnika smatramo to pogrešnim, smatramo to nedopustivim. I baš zbog toga krenuli smo u izmjene Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima. Te izmjene su dostupne na web stranicama ministarstva, o njima se već duže vrijeme vodi javna rasprava, one prezentiraju u kojem smjeru u kojem smjeru naše ideje o ovrsi, o njenom uređenju, o načinu njenog provođenja idu. Nažalost, evo kao što je istaknula uvažena zamjenica ministra konzultacije sa Europskom komisijom glede tih predloženih izmjena zakona još nisu dovršene i nama u toj situaciji ne preostaje ništa nego još jednom odgoditi ova dva zakona. A zašto? Kao što sam prije napomenuo smatramo da su ovi zakonski prijedlozi jednostavno loši. Možda Možda ima i drugih mišljenja, dapače, ali mi smo još i u predizbornoj kampanji istaknuli da smjer u kojem ti zakoni idu nije prihvatljiv. S druge strane potrebno je istaknuti da se 2010. prilikom uvođenja, odnosno donošenja ovih zakona, da se donio još jedan zakon, a to je Zakon o ovrsi nad novčanim sredstvima dužnika. Taj zakon je pokazao vrlo dobre rezultate. Ovrha putem agencije, odnosno naše FINE se pokazala vrlo učinkovitom. Naravno u početku je bilo određenih problema koji su srećom ispravljeni. Pokazala su učinkovitom i kvalitetnom i pokazala je smjeru u kojem treba ići, smjer da mi određene institucije koje su kod nas ustanovljene, koje su možda kod nas i jedinstvene trebamo uzdignuti i iskoristit maksimalno koliko god možemo. Evo, rasprave na odborima su pokazale da se od nas traži i jasno određivanje u kojem smjeru bi takva izmjena išla. Ovdje je potrebno istaknuti, mi ne želimo javne ovršitelje, smatramo ih nepotrebnim. I buduće izmjene Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima kao takvim ići će u tom smjeru. Znači ovom odgodom, sprječavamo da se ono što smatramo nekvalitetnim počne primjenjivati i idemo za time da se do 15. listopada sustavno uredi ovrha na način koji će po mojem sudu i po sudu kluba zastupnika SDP-a biti prihvatljiv, efikasan i manje tegotan za ovršenike. Hvala vam lijepa. Poštovane kolegice i kolege. Po drugi put se od saborskih zastupnika traži donošenje Odluke o odgodi primjene dvaju zakona. ili argumente daje. Da je Vlada Republike Hrvatske Europskoj komisiji poslala na očitovanje izmjene i dopune zakona. Mislio sam u svojoj raspravi, a na to me i ponukao kolega Pedža koji je govorio prije mene, spomenuti i na to da nakon godinu i pol primjena Zakona o ovrsi na novčanim sredstvima građani ove zemlje imaju užasnih problema. I da te institucije kao posebne u Hrvatskoj, vjerojatno je mislio na FINU, još uvijek vrše ovršne postupke građana bez ovršnih naloga, dostave ovršnih naloga. Da se plijeni cjelokupni dohodak, a ne samo jedna trećina. Zbog toga građani ostaju bez cjelokupnih dohodaka pa i zbog najbizarnijih zahtjeva zahtjeva za ovršne postupke, na temelju falsificiranih dokumenata, plaćenih obaveza koje su trebali platiti i sve su to negativnosti u sustavu koje postoje. Mi se možemo nadmudrivati ovdje i praviti da toga nema, da to ne postoji ili da su to samo propusti sustava, ali nije tako. Zato i od onoga koji je najslabije, to je građanin, država je dokazala da će efikasno i brzo naplatiti potraživanja, bez obzira da li se radi o televizijskoj pretplati, kazni za krivo parkiranje, komunalnoj naknadi, kreditu za banku i bilo čemu drugome. Ali nema smisla sad o tome govoriti jer naravno da će vladajući reći da to nije predmet ove rasprave, jer se radi o trećem zakonu, oni koji su donosili i predlagali te zakone reć da je ovo primjer u pojedinačnim slučajevima. Ono što sam želio upozoriti i postaviti sljedeće pitanje. Kada smo raspravljali o izmjenama Poslovnika Hrvatskoga sabora i odlučivali o pristupanju Hrvatske u Europsku uniju rekli smo da ćemo morati donijet i posebni zakon o odnosu Vlade i Sabora Republike Hrvatske. Europski koncept je da uloga i pozicija Parlamenata, načelnih parlamenata jača. A kako to izgleda je vidljivo u rečenici iz ocjene stanja jednog i drugog zakona u kojem Vlada šalje zastupnicima ocjenu stanja u kojoj piše da su oni svoje izmjene napisali, taj nacrt proslijedili Europskoj komisiji koja se još nije očitovala. Što bi falilo Vladi, vama u ministarstvu poštovana gospođo, da ste taj tekst nacrta izmjena priklamali uz ove zakone i nas zastupnike upoznali sa sadržajem toga što ste vi napisali i poslali u Bruxelles. Ja nemam vremena čitati privatne Facebook profile vaših ministara, koji na Facebook profilu, privatnom Facebook profilu objavljuju nacrte zakona koje šalju u proceduru i otvaraju javnu raspravu, jer tako vi postupate. Vaši ministri na svojim privatnim Facebook profilima otvaraju javne rasprave o nacrtu prijedloga prije čak i rasprave, recimo u Gospodarsko-socijalnom vijeću. Ja nema namjeru, niti moram čitati web stranice različitih ministarstava i tražiti što su oni nadrljali i poslali u Bruxelles. Pa kad dolazite u Sabor i tržite odgodu primjene nekih dva značajan zakona, zbog toga što čekate pravorijek Bruxellesa. Budite toliko pristojni, odgovorni prema Parlamentu Hrvatske, Saboru Republike Hrvatske i dajte nam to što ste nam poslali njima na očitovanje. U čemu tajna u čemu je caka, što je ustvari? Mi moramo glasati o odgodi primjena zakona temeljem nacrta kojega ste vi poslali Europskoj komisiju u Bruxelles, čekate njihovo očitovanje i onda ćete nam tek poslati svoj prijedlog nacrta. To je odnos drugačiji, pravedniji, bolji, jača pozicija Parlamenta u odnosu na Vladu, kad uđemo u Zašto kada se u prijedlozima zakona traži mišljenje Europske komisije, a Vlada od Sabora traži odgodu primjene nekih zakona, hitne intervencije i promjene, to nije sastavni dio prijedloga. Zašto o tome nije rasprava i u matičnim radnim tijelima prije no što Vlada traži mišljenje Zašto Vlada ide prije u Bruxelles nego matičnom odboru? Ne tražim raspravu na plenarnoj sjednici, nego matičnom odboru Sabora, prije traženja mišljenja Europske komisije. U Europskom parlamentu, ali i u mnogim Nacionalnim parlamentima najkvalitetnije, najstručnije, najžustrije, najduže rasprave o prijedlozima zakona traju u odborima, I kad oni dođu na plenarnu sjednicu čak i u ime klubova rasprave traju 3 minute i postiže se dogovor. Hrvatska je u poziciji vlastitim izborom, vlastitim …/Govornik se ne razumije./… i nespremnošću dijaloga sa Parlamentom …/Govornik se da se nacrt zakona napiše, pošalje u Bruxelles a da matično radno tijelo Sabora o tome pojma nema, ne da raspravlja traži od Sabora odgodu primjene zakona i kaže ako hoćete znati što smo poslali u Bruxelles čitajte naše web stranice ili možda Facebook profil ili Twittere. To je neprihvatljivo ponašanje. To u buduće se ne smije dogoditi. Ne znam, ne razumijem zašto matični odbori Hrvatskog sabora pristaju na takvo poniženje. Zašto mišljenje Bruxellesa Vladi je bitnije od mišljenja, stručnog mišljenja radnog tijela Sabora? Možda bi taj prijedlog nacrta koji ide prema Europskoj komisiji bio bolji da je razmotren u matičnom odboru ili ne samo u matičnom nego i zainteresiranom radnom tijelu. Možda bi i mišljenje, stav matičnog i zainteresiranog odbora bio dodatni argumenat kada Europska komisija daje svoje mišljenje, jer oni sad daju mišljenje samo na stav Vlade ne i Parlamenta. I da dobijemo cjelinu razumjeli bi zašto nismo dobili mišljenje Europske komisije, nego po drugi put odgađamo primjene istih zakona. I što sad za građane mijenja? Ništa. Ovrhe idu i dalje po starom modelu, po starom sistemu bez ovršnih naloga, na zaštićeni dio dohotka. Ako građanin ne zna da na vrijeme reagira prema FINA-i ode sve k vragu, a mi se pokrivamo ovdje mišljenjem, čekanjem mišljenja Europske komisije bez prethodne rasprave u Saboru. I pitam na kraju otkud znate tko vam je rekao da ćete do ovih rokova koje ste upisali u prijedlog zakona dobiti mišljenje Europske komisije. Ili kad ste zadnji put tražili da je to polovica ove godine rekli ste da ćete dobiti mišljenje europske komisije do polovice godine. Niste. Kako sad znate da ćete na vrijeme dobiti mišljenje? Tko vam je to jamčio da ćete dobiti to mišljene? Budite korektni recite ne znamo, neizvjesnost je i produžite primjenu do kraja godine onda odgodu primjene. Nemojte nas maltretirati svaka tri mjeseca sa prijedlozima zakona o odgodi primjene zakona zbog čekanja mišljenja Bruxellesa o kojem Sabor prije što tražite mišljenje Bruxella nije raspravljao. Ne plenarnoj sjednici, matičnom radnom tijelu. To se zove zaštita digniteta Hrvatskog sabora pred hrvatskom javnošću, hrvatskim građanima, ali i kao buduće članice To se zove nova pozicija, nova uloga, jača uloga parlamenata u odnosu na Vladu. To je nešto što će očito trebati biti i predmet posebnog zakona. I sad će biti izgovor da mi takav zakon nismo donijeli to je točno. Argumenat prošli put odgode primjene je bilo čekanje, mišljenje Europske komisije. Ponavljam pitanje, mislite li da će oni prekinuti godišnje odmore da vam daju mišljenje do novih rokova koje predlažete i zašto vam je tako teško uz ove prijedloge zakona dati dokumenat koji ste poslali Europskoj komisiji na mišljenje? Zahvaljujem. Evo više netočnih navoda pa ćemo krenuti redom. Prije svega kolega netočno je da se ovrha u FINA-i vrši bez dostave ovršnog naslova. Zakon je tu jasan, propisana je procedura. Bože moj, grešaka ima kao što ih ima i u svakom sustavu ali se na njihovom uklanjanju radi i kako se sustav bude uhodavao bit će ih sve više. Nadalje, upozorio bih vas da postoji nešto što se zove kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. I taj je kodeks vrlo jasno propisao gdje se akti objavljuju prije nego što se upućuju u proceduru ovlaštenom predlagatelju a nakon toga zakonodavnom tijelu koji ih donosi. A konačno imamo i Poslovnik Hrvatskog sabora koji propisuje kada je predlagatelj uputio određeni prijedlog što se sa njime radi. Vrijeme mi ne dozvoljava da ispravim i dalje navode. Hvala vam Sljedeći ispravak netočnog navoda zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite kolega. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Evo ja ću nastaviti kako je kolega Grbin govorio isto mi je neke neispravne navode već ispravio. Dakle, ja ću se referirati na Facebook, Twitter i web stranice. Dakle, kolega Lesar ovo je 21. stoljeće i normalno je da se komunicira i s pomoću najsuvremenijih medija posebice ako to doprinosi transparentnosti rada Vlade jer na taj način se širem krugu zainteresiranih građana omogućuje da imaju uvid u dokumente i zakone koji su u proceduri. Što se tiče, ministar nije privatna osoba kolega. Što se tiče uloge Parlamenta u Europskoj uniji meni je jako žao što niste bili na jednom izvrsnom predavanju koje je organizirao Odbor za europske integracije na kojemu nam je jedan vrhunski politolog zapravo govorio o tome koja je budućnost parlamenata u Europskoj uniji u odnosu na Europsku komisiju, na nacionalne vlade i Europski parlament. Evo vrijeme mi ne dozvoljava da vam dalje elaboriram, ali rado ću ako želite. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem. Sljedeći ispravak netočnog navoda zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Lesar, netočno je da argument za prvu odgodu 22. prosinca 2011. je bio čekanje mišljenja Europske komisije. Argument je bio, mi doduše nismo dobili jasne argumente ali mogli smo iščitati otprilike, mi smo rekli da to nećemo i mi nećemo javne ovršitelje. Oni upadaju nogom ljudima u stanove po noći, a onda budući da je bilo pozitivno mišljenje na postojeći zakon prihvaćeni dvotrećinskom i više većinom u ovom Hrvatskom saboru onda sada treba čekati mišljenje o izmjeni toga tada već odobrenog zakona odnosno pozitivno ocijenjenog. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala lijepa. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo zamjenice ministra. Klub Hrvatske demokratske zajednice neće podržati donošenje ovoga zakona iz razloga koje smo već govorili prilikom prijedloga za prvu odgodu primjene donijetoga zakona. Ali evo moram ovdje reći da je ovo još jedan zakon koji se suštinski, sadržajno pa i u provedbenom dijelu mijenja nakon potpisivanja pristupnog ugovora. I ovo je jedan od zakona koji su bili mjerilo u poglavlju 23. I opet će mi netko reći da nema pravne stečevine europske i nema acquisa i to je točno. Ali ono što je bio zahtjev za potpisivanje ugovora jest bilo da Hrvatska postigne i da primjeni mjere i donese zakone kojima će osigurati učinkovito, profesionalno i nepristrano pravosuđe. Kako je pitanje ovrhe i Ovršnog zakona naravno ljudima izuzetno važno jer mogu imati super efikasno pravosuđe do stanja pravomoćne presude ali sa pravomoćnom presudom mogu samo mahati, to je papir dok nemaju svoje pravo da li pravo ili neko materijalno dobro koje stječu tom presudom dok ga nemaju na svom računu u svom džepu ili u zemljišnoj knjizi upisano na svoje ime do tada za njih taj sudski postupak nije završen. Meni je ovdje nekako neugodno raspravljati o ovome, neugodno mi je i zbog gospođe ministrice vanjskih poslova gospođe Pusić koja je bila i predsjednica saborskog Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe pristupnih pregovora … Molim? Odbora nacionalnog vijeća, ne zvalo se vijeće čini mi se ali nije važno. Dakle, kakogod. Kroz to tijelo prošli su prošli su svi ovi zakoni. Svi su dobili zeleno svjetlo i potvrđena su sva pregovaračka stajališta i svi ti zakoni upravo na tome I nakon toga donijeti ovdje na plenarnoj sjednici evo upravo ova dva zakona o kojima govorim čini mi se sa 100 i nešto 110 glasova. Koji su argumenti zašto je trebalo tako promptno i hitno odgoditi primjenu toga? Kao što sam već rekla nismo nikada egzaktno čuli niti smo dobili nekakve analize o tome. Spominjalo se povećanje troškova, nismo dobili uporedne troškove što to znači sa javnim ovršiteljima. Dakle i sada se plaćaju sudske pristojbe. Iste te bi se plaćale i u tom slučaju i sada se plaćaju troškovi odvjetnika. Bilo bi zanimljivo da ministarstvo možda napravi jednu analizu koliko su troškovi kada uzme odvjetnika građanin ili bi bili predmnijevani troškovi da se uvede javnoovršiteljska služba. Naravno, ja sam na matičnom odboru postavila pitanje kada je zakon upućen Europskoj komisiji. Ja sam tada bila upućena na web. I kolega Grbin svakako taj akt koji vi spominjete vjerujem da spominje web stranice hrvatskih ministarstava ali sigurno ne spominje privatne facebookove ministara ali evo to je moderan stil ove Vlade da komunicira s građanima na svojim facebook profilima privatnim. Često se tamo zanesu pa komuniciraju nekim rječnikom i stilom koji i ne priliči ministrima u hrvatskoj Vladi jer treba razlučiti kada se razgovara kao ministar hrvatske Vlade, kada na privatnom face razgovaraš o zakonu a kada twitaš sa bilo kim. Dakle, tada sam otišla na web pa sam vidjela ta je i prva odgoda bila hitno, hitno 22.12. na izvanrednoj sjednici Sabora čini mi se, a da tamo vidimo da je tek u 3.mjesecu 2012.godine oformljena radna grupa za izradu prijedloga izmjena i dopuna toga zakona. Dakle, u trećem mjesecu formirana je radna skupina, a ovaj je prijedlog izmjena web-u bio u svibnju ove godine. Naravno da sada moramo, nema kako kaže kolega Grbin, nema druge nego odgoditi zbog moguće pravne praznine, odnosno ne bi bila pravna praznina već bi bilo ono što je u postojećem zakonu već zacrtano ali bi se ušlo u primjenu što vladajućoj većini ne odgovara. Dakle, da se na vrijeme nacrt prijedloga izmjena i dopuna učinio onda bi to mišljenje komisije do 1.srpnja već svakako i bilo. Pridružujem se komentarima kolege Lesara itekako htjela sam predložiti upravo gospođi zamjenici ministra da do prijedloga izmjena i dopuna zaista dobijemo neke analize, da ne dođe opet suhi prijedlog prijedlog izmjena i dopuna sa šturim obrazloženje. Međutim evo zamjenica ministra je rekla da je Europskoj komisiji prezentiran prijedlog izmjena i dopuna i da su prezentirani svi pokazatelji koji to nešto potkrepljuju. Voljeli bi i mi da je ovom Hrvatskom saboru pa makar i sa ovom odgodom gdje se već jasno najavljuje u samom obrazloženju da Vlada odustaje od javnoovršiteljske službe da su onda i nama prezentirani ti neki pokazatelji da onda i mi možemo nekako argumentirano o tome razmišljati. Jer se govori da je ovaj zakon koji je donijet u ovom Hrvatskom saboru ne dovodi do onoga što su smjernice bile smjernice EU a to je učinkovita ovrha i financijska pristupačnost građanima. Dakle, ta ista komisija ponavljam po tim istim smjernicama je dala pozitivno mišljenje na predloženi Zakon o javnim ovršiteljima i o Ovršnom zakonu u ovom postojećem tekstu. O onim cjelovitim izmjenama i dopunama ćemo vjerojatno još razgovarati ali čujem da se predlaže da sve ovrhe idu na općinske sudova i da se izuzmu iz nadležnosti trgovačkih sudova. Na klupama smo našli sad pred neki dan odgovor ministra da saborska zastupnika SDP-a jedna je pitala koje je prosječno trajanje ovrha na trgovačkim sudovima, pa je rečeno da nemaju te podatke ali ipak prema sudskim nekim podacima je taj prosjek 3 do 10 mjeseci, što se meni čini sasvim prihvatljivim rokom. Pa onda ako je to na trgovačkim sudovima danas tako zašto bi onda opterećivali općinske sudove koji su i tako opterećeni ovrhama. Ali o tome ćemo razgovarati kada dobijemo pred sebe službeni prijedlog izmjena i dopuna zakona. I naravno slažem se sa kolegom Grbinom da Ovršni zakon uvijek mora postići ravnotežu između toga da vjerovniku garantira da će dobiti svoje potraživanje i s druge strane zaštitne mehanizme za obranu digniteta dužnika. Samo nisam čula argument decidirani po čemu to ovako predloženi postojeći prijedlog kojem je primjena odgođena Ovršnoga zakona, po čemu to i koji su to članci toga zakona koji to ne garantiraju i ne postižu tu ravnotežu. A ja se sad pitam budući da je zadržana sudska ovrha zanima me tko je to, a nisu javni ovršitelji jer u primjenu zakon nije krenuo, tko je to tko provodi ove sve ovrhe, nepravedne ovrhe na kućama, na imovinu, kada se prodaju kuće u bescjenje za namiru nekog zanemarivoga duga, a tko to radi a nisu javni ovršitelji. Pa sud, po istom tom zakonu sada sudski ovršitelji jer javni neće radit ništa drugo ono što nisu javni ovršitelji radili i zato su to priče za malu djecu i plašenje ljudi sa tim upadanjem upadanjem u kuću u ponoć, u noć i ne znam kako dalje. Jednako tako molim predlagatelja odnosno hrvatsku Vladu kada dođe sa prijedlogom izmjene i dopune Ovršnog zakona ili novog Ovršnog zakona kako god, kojim će odustati od javno-ovršiteljske službe da onda svakako u obrazloženjima nam dostavi neke pokazatelje, da nam da neku analizu recimo ovih 6 mjeseci kada je ovrha još uvijek provođena na sudovima, da li su ubrzani postupci, koliko traju, da li su sudovi manje ili više opterećeni. Jer sam podatak, i govorim o ovrsi na novčanim potraživanjima, to nije prava slika ovrhe. Najlakše je FINA-i i to nikad nije bio problem, novčano potraživanje skinut s nečijeg računa. Nije problem. I to smo, negdje sam pročitala podatak, ne znam da li će na njega reagirat ministarstvo, ali evo to je podatak od Udruge javnih ovršitelja da FINA, da je od svih podnijetih ovršnih prema FINA-i realizirano 35%. Dakle na 35% računa je bilo nekog novca koji se mogao ovršiti, velika većina će završit vjerojatno opet pred sudovima tražeći ovrhu dalje na pokretninama i nekretninama. I najveći problem efikasne ovrhe jest ne toliko na nekretnina već na pokretninama. Te ovrhe u sustavu sudske ovrhe gotovo se nikad ti postupci ne dovrše uspješno, odnosno ovrhe vrlo vrlo rijetko budu uspješno provedene i ne radi se tu o tome da ne budemo demagozi, da se nekome hoće oduzet njegov štednjak ili krevet što smo isto čuli za ovom govornicom u nekim bivšim raspravama jer taj je izuzet Ali se radi o tome da se džipovi i mercedesi na kojima se traži recimo ovrha da zanimljivo sudski ovršitelj nikad taj mercedes ne može pronaći, nikad nije parkiran pred kućom, uvijek je baš nestao i njega nikad njega nikad nema, o tome se radi. Vjerojatno bi u nekoj efikasnijoj službi gdje bi kako se to predlagalo ovim zakonom dakle gdje se ne bi nešto davalo u ruke privatnicima ne tako simplificirano, radi se o prijenosu ovlasti na ovršitelje, privatne ovršitelje, jednako kako je to u slučaju javnih bilježnika. I napominjem, ne radi se o nekim ljudima kako se to često ovdje znalo prezentirat, polukriminalnog miljea za Boga miloga ili neukima, radi se o ljudima koji su završili Pravni fakultet, položili pravosudni ispit, položili javno-ovršiteljski ispit, dakle još jednu kvalifikaciju više i prisegnuli na hrvatske zakone, Ustav i poštivanje propisa. Dakle o tim ljudima govorimo kad govorimo o javnim ovršiteljima. I još nešto, ako bude prijedlog novog Ovršnog zakona, ako se odustane od te službe onda molim svakako da se vodi računa da se u onoj rubrici potrebna financijska sredstva za taj zakon da se navedu svi troškovi koji su učinjeni u godinu dana pripreme za primjenu toga zakona. Jer ne zaboravimo, zakon je donijet 2010. godine, godinu dana država je ustrojavala tu službu, ljudi su polagali ispite, ne samo što su se osobe fizičke pripremale pa su imali troškove, imala je i država troškove u provedbi toga zakona pa će to se ići u financijski teret jer sve će se to platit, sve je to plaćeno iz državnog proračuna, a svakako onda i procjenu koliko će bit zahtjeva za naknadu štete onih ljudi koji su uložili svoj trud, rad i financijska sredstva u pripremi za javno-ovršiteljsku službu koja im je zakonom bila garantirana i onda im je preko noći rečeno da oni to više neće moći Evo iz svih ovih razloga klub HDZ-a neće podržati ovaj zakon kojim se prolongira rok primjene Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima. Imamo najavu povrede Poslovnika, kolega Vuljanić. … /Upadica se ne razumije./… Žao mi je kolega, drugi puta pripazite. Imamo dva ispravka netočnog navoda. Zastupnik Peđa Grbin, izvolite Hvala. da se takvo što jamčilo Ovršnim zakonom i Zakonom o javnim ovršiteljima iz 2010. godine, dapače. … /Upadica vi i ja imamo pravo na svoj stav i ja smatram da ste vi iznijeli jednu činjenicu koja nije točna. Dapače, smatramo da ovaj zakon odnosno ovaj komplet zakona uzrokuju dužu, kompliciraniju i u konačnosti skuplju ovrhu. A poštovana kolegice, kodeks o kojem smo prije govorili spominje internetske stranice, a ovaj zakon je objavljen na službenim internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa ako se ne varam domene www.pravosudje.hr. Nakon toga ako je netko sherao to na svojem Facebook i na svojem Twitter profilu ili na društvenoj mreži bilo kojoj drugoj dopustite, to je njegovo pravo. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Najava povrede Poslovnika, zastupnica Ana Lovrin. Izvolite.

Evo konkretno to što je rekao, govori o ovom sheranju po web stranicama, dakle ja nisam govorila, to je drugi ministar sherao po Facebooku ali ja o tome nisam govorila. **Batinić, Milorad (HNS)** Zastupnice Lovrin vi ispravljate netočan navod. nije bila povreda Poslovnika. Imamo još jedan ispravak netočnog navoda, zastupnik Domagoj Hajduković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolegice Lovrin, evo ja ću se nadovezati dakle kolega Grbin mi je uzeo riječ, web stranice ministarstava **Hajduković, Domagoj (SDP)** Da ispravljam navod da se objavljuje na web stranicama što nije dovoljno službeno, Jeste rekli ste kolegice. Web stranice su javno i službeno glasilo ministarstava kao i drugih institucija. … /Govornici govore u glas, ne razumije se./… A na facebooku ne postoje privatne osobe, pogotovo one koji su ministri. A što se tiče jezika u odnosu sa biračima Hvala lijepo. Ja vas molim kad se javite za ispravak ili povredu da se držimo Poslovnika. Hvala. Naime, kolegica Lovrin je rekla da je Vlada zajedno s ovim novim zakonom poslala u Bruxelles Europskoj komisiji nekakve analize, procjene i slično. Čisto sumnjam jer hrvatski promatrači u Europskom parlamentu nisu dobili niti papirić o tome, a bilo bi za očekivati tako nam je rečeno kad smo išli tamo da će ta komunikacija sa našom Vladom biti stalna i da ćemo stavove Vlade dobivati kako bi mogli eventualno tamo nešto i obraniti. Pa sumnjam da je takav stav i otišao. Hvala. **Batinić,

Klub HNS-a podržat će prijedlog izmjena Ovršnog zakona i prijedlog izmjena Zakona o javnim ovršiteljima. Dakle, radi se o meritumu, a to je da obavezni smo naravno usklađivati, odnosno dobivati mišljenje od Europske komisije vezano za zakone koje u ovom periodu donosi Hrvatski sabor, odnosno predlaže Hrvatska vlada. I to je jasno i nije ni prvi, ni očigledno niti zadnji put. Ono što je bitno, bitno je da ovi zakoni trebaju postići pravnu sigurnost i red, da sudske odluke se faktički provode, da dobijemo efikasnost s obzirom da je jedan od najosjetljivijih zakona da se direktno dotiče izuzetno velikog broja građana, a već smo imali krajem godine reakcije građana po pitanju primjene postojećeg nacrta zakona koji u biti se odgađa. Sasvim je jasno i pravo je ove koalicije i Vlade da predloži izmjene, da te izmjene prođu Europsku komisiju, da dođu i na odbore i pred Hrvatski sabor i da se donese nešto što je najbolje, što je najkvalitetnije i što smatramo i najodgovornije ukoliko bi se provođenje pravde, sigurnosti i reda moglo imati u Hrvatskoj državi. Prema tome, radi se o jednoj relativno jednostavnoj odgodi o 3 mjeseca kako ne bi došlo do kočenja tekuće mogućnosti provođenja postojećeg zakona i HNS to podržava. I smatramo da ćemo sigurno u roku od 3 mjeseca dobiti ono o čemu smo pričali i prije 6 mjeseci kod prve odgode. I to je nešto što je normalno i nešto što je u tijeku i što ukazuje u biti da ova koalicija dobro razmišlja o potrebi da su zakoni životni, da oni nisu samo usklađeni nego da su životni i da odgovaraju potrebama, a i svima je jasno da i drugi zakoni će se morati sigurno mijenjati jer potrebe života, potrebe onoga što želimo u napretku u RH traži i da zakoni se tome prilagođavaju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Završili smo s raspravom po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Zastupnica Sandra Petrović, izvolite. **Petrović Jakovina, Sandra (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, poštovane kolegice i kolege zastupnici. svašta smo čuli u dosadašnjoj raspravi po klubovima, ja bih u jednom podržala kolegu Peđu Grbina ispred kluba SDP-a, a to je u dijelu u kojem je rekao da je i predizborno obećanje kukuriku koalicije bilo da će bilo da će primjena ovog zakona se odgoditi i da je Ovršni zakon koji je donesen loš i da javni ovršitelji u hrvatskom sustavu ovrhe ne trebaju. To je ono što ja mogu reći osobno, bit ću toliko slobodna pa ću možda i prejudicirati stav Vlade o tome, to je moje osobno mišljenje. Smatram da su posljedice koje bi mogle nastati, odnosno koje bi nastale stupanjem na snagu ovog Ovršnog zakona i Zakona o javnim ovršiteljima bile u krajnjem slučaju negativne po dignitet i prava hrvatskih građana koji su pod ovrhama, pod teretom nenaplaćenih odnosno Neki od njih su svojom krivnjom, neki od njih čak i ne svojom krivnjom, često je takav slučaj, pod opterećenjem nekih dugova ili nisu pravovremeno ispunili svoju obvezu. Sustav javnih ovršitelja mi se čini prije kao kažnjavanje obijesnih potrošača, obijesnih građana koji troše uludo svoj novac koji nemaju pa onda nisu u stanju izvršiti svoje obveze. mislim da je to loše. Mislim da se svaki Ovršni zakon, odnosno ovršni sustav treba voditi prije svega zaštitom dostojanstva ovršnog dužnika i to je cilj kojem bi se trebalo voditi u ovršnom postupku. Ne mislim pritom na sam cilj ovršnog postupka, a to je naplata potraživanja. Također, želim se osvrnuti i na prigovore saborske oporbe odnosno ovršni postupak koji je 2010. godine bio izglasan bio tzv. reći ću na engleskom "closed deal" sa Europskom komisijom. Dakle, ono što je ispregovarano sa Europskom komisijom i sama Europska komisija je svojim načelnim stavom potvrdila da se može mijenjati. Mi i dalje imamo suverenitet i ovaj Sabor može donositi zakone, može ih mijenjati ako većina misli da je to potrebno i da je to dobro. Dakle, ono što je pregovarano sa Europskom komisijom nije uklesano u kamen i to nije nešto što je zauvijek zacrtano i u čemu mi više nemamo nikakvu slobodu odlučivanja. Provedba ovrhe novčanih sredstava, na novčanim tražbinama putem FINA-e u kojoj je isto danas bilo govora, da li je ona dobra ili nije dobra, da li je bila uspješna ili nije bila uspješna? Mislim da jeste iako je ovrha na novčanim tražbinama, zakon je bio dobar i njezina provedba je bila dobra zato što je to malo drugačiji sustav ovrhe. Onaj dio koje je kolegica Lovrin spomenula da je nešto preko 35% ili 36% na plaćenih ovršnih postupaka preko FINA-e putem ove vrste ovrhe. Razlog nije u tome što FINA nije sposobna provesti, nego što su računi su blokirani, nema sredstava na računima. Prema tome, naravno da se mora ići, pronaći drugi način kako će se ovrha provesti. To nije bilo zbog nesposobnosti ili zbog nekog drugog razloga koji je priječio FINA-u da provede te ovrhe. Također bilo danas rasprave, ne znam da li ima aktera od strane Laburista koji su se posebno ljutili na činjenicu da nacrt koji je poslan Europskoj komisiji nije došao u saborske klupe i ja opet podsjećam na riječi kolege Grbina. Radna tijela, Matični odbori i zainteresirana radna tijela daju svoje mišljenje u raspravi i odlučuju na svojim sjednicama. One prethode plenarnoj sjednici i one se događaju kad predlagatelj uputi zakon. Smatram da je predlagatelj upućujući nacrt zakona komisiji na usuglašavanje napravio dobru stvar da je dokazao da je odgovoran u svojem resoru da je spreman izvršavati obveze i komunicirati sa Europskom komisijom na način na koji smo to uglavili u krajnjem slučaju i uz porez o pristupanju. Dopustimo, pozivam vas kolegice i kolege da predlagatelj traži odgodu na vrijeme koje je on sam procijenio, da je maksimalno potrebno i u kojem očekuje da će se steći uvjeti da se u proceduru uputi novi ovršni zakon. Ja mislim da je odgovor na pitanje zašto nije dan odgovor, zašto se odgađa primjena ovog zakona i zašto se odustaje bio vrlo jasan od strane predlagatelja. Mi smo rekli da smatramo da javni ovršitelji nisu dobri, da nisu potrebni i da se može obični sustav, odnosno ovrha provoditi i na druge efikasnije i manje komplicirane i manje, uz manje troškova za dužnika i za kompletni ovršni postupak. I konačno opet moram se osvrnuti na tu, kako da kažem nesretnu komunikaciju preko društvenih mreža. Dakle, da objasnimo jednom, da utvrdimo princip share-anja na Facebook-u kolegice Lovrin kažete da niste govorili o ministru pravosuđa i kolega Lesar je isto rekao da nije govorio o ministru pravosuđa, nego o nekom drugom ministru. Dakle svako mjesto na webu može se share-ana na svom privatnom Facebook profilu to ništa ne znači. To znači da je zakon bio, koji je bio objavljen na konkretnom mjestu na webu bio share-an na Facebook profilu bio on privatni ili nečiji, nekakva stranica ili page ili bilo što slično ili grupa, sasvim je svejedno. Nadalje, spomenuta je ovrha, odnosno efikasnost ovrhe preko Trgovačkih sudova. Smatram da su, potrebno je i napomenuti da su Trgovački sudovi i do sada svoje radnje provedbe ovrhe prepuštali Općinskim sudovima, pa nema razloga da isti sud i određuje i provodi ovrhu. Smatra da ta argumentacija, da su Trgovački sudovi bili ažurni i ovršne postupke provodili u roku od 3 do 10 mjeseci, ili 3 do 7, ne znam točno, ispričavam se ako griješim, ta argumentacija je pogrešna. Dakle, Trgovački sud šalje na provedbu Općinskom sudu, prema tome ništa ga ne rasterećuje niti ga u nekakvom znatnom dijelu oslobađa od njegovih radni. Milorad (HNS)** Hvala lijepo. Na vaše izlaganje imamo 4 replike. Prva se javila zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. kod kolegice Petrović. Evo rekli ste da je to jedno od vaših predizbornih obećanja. Ja bih rekla jedno od rijetkih predizbornih obećanja koje ste promptno ispunili, odnosno niste ispunili jer ste samo odgodili, a evo već 6 mjeseci nemate suštinski prijedlog zakona zakona o kojem bi mogli raspravljati, ali odgađate primjenu. Doduše, druga predizborna obećanje, primjerice gospodarski rast, povećanje zaposlenosti, investicije do 6 mjeseca, to niste ispunili, ali ste ispunili nešto što niste obećali, povećali ste PDV, poskupili ste struju, zapošljavanje bez natječaja po stranačkoj podobnosti itd. to ste sve vrlo brzo ispunili. Ali toga u predizbornom programu bilo nije. Hvala. Imamo odgovor na repliku? Ne. Hvala. Sljedeći za repliku prijavio se zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa evo moja uvažena kolegica govorila je o nesavjesnim građanima koji trošeći više nego što zarađuju provlačeći kartice, dizajući kredite, bi trebali biti zaštićeni. Ti građani postaju dužnosnici i tada ih vi štitite odgodom ovršnog zakona. Ti građani postaju ministri i tada ih vi štiti odgodom ovršnog zakona, odgodom ovršnog zakona, obustavljanjem javnih ovrhovitelja da rade svoj posao. Ti nesavjesni građani su postali vrlo savjesni, i utjecajni i moćni, pa tako kroz sustav pravosuđa vjerojatno kočite i provođenje ovrha na njihovim računima. Kada tako govorite o zaštiti tih građana. Ja neću govoriti danas o imenima, ni zadnji put nisam kad sam govorio o tom istom, govori o imenima. Ona sama izlaze povremeno van, vidimo kakvi su iznosi u pitanju, vidimo kako se trošilo. Imamo odgovore Općinskih sudova da je nešto vraćeno, nešto nije i pitam se dal stvarno i druga odgoda izvršenja zakona i primjene zakona kao i uvođenje javnih ovrhovoditelja u posao je u funkciji vaših dužnosnika da ih se zaštiti. To je generalno pitanje koje se postavlja iz ove rasprave, jer drukčije ne mogu razaznati. Ili možda da ne bi se ovršili računi gospodina Čačića i njegovih firmi koje su pred blokadom, možda je i to razlog. Jer ne mogu saznati drugo nego jer priča se da prijedlog za donošenje zakona po hitnom postupku je otklanjanje većih poremećaja u gospodarstvu. Pa zamislite si? Koji to poremećaji u gospodarstvu mogu izazvati primjena Ovršnog zakona, pravovremena naplata potraživanja, onemogućavanje naplate potraživanja, nepriznavanje trošenja na karticama.

Hvala lijepa. Nisam htjela odgovarati na repliku kolegici Lovrin zato što nije bila vezana na moju raspravu, prema tome nisam smatrala potrebnim. Kolega Đakiću, ja ću samo reći kada govorite o zaštiti nesavjesnih građana koji ne ispunjavaju svoje obveze ja vas molim da osobne financije nekih ljudi ne dovodite u raspravu u ovaj Sabor. To stvarno nije, nije ni ukusno, a nije ni potrebno. Ako ste rekli da ste htjeli uvesti sustav ovim zakonom kojim bi se efikasno i brzo vršila naplata potraživanja putem ovrhe. Mislim da se s vama možda slaže i Udruga javnih ovršitelja koja kaže da bi uvođenje javnih ovršitelja spriječilo nepotrebno gomilanje odvjetničkih troškova jer bi javni ovršitelji prvo snimili cjelokupno imovinsko stanje ovršenika, potom odredili provedbu ovrhe na dijelu imovine ovršenika koji je razmjeran osnovnom dugu, a da je pritom njegova prodaja najmanje tegobna za ovršenika tako da bi praktički smatram da je, praktički bi ovim postupanjem ovršenika ovrha bila gotova u roku od par dana. To što ste vi predložili i to što ste vi zagovarali mislim da bi toliko išlo na štetu samih ovršnih dužnika da oni ne bi imali priliku reći ni a već bi ostali bez svoje imovine. Hvala. Zahvaljujem. Sljedeći za repliku javio se zastupnik Zlatko Tušak, izvolite. se radi o društvenim mrežama i da se radi o službenim stranicama na kojima se objavljuju zakoni i onda se oni šeraju na privatne Facebook profile. Kolega Lesar kada je govorio, a i sami ste rekli da nije govorio o ovom zakonu. Govorio je o primjeru gdje nije objavljen zakon na službenoj stranici ministarstva nego je zakon objavljen na privatnom profilu. I onda kada o tome govorite onda i kažete da gospodin Lesar nije rekao da je to bilo na, se tiče ovog zakona, tiče se jednog drugog zakona o kojem ćemo razgovarati, a to je Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima za reprezentativnost za kolektivno pregovaranje o kojem ćemo jasno i dalje raspravljati. Ali to je samo negativni primjer kako se radi kad se sa pojedinim zakonima ne objave na službenoj stranici ministarstva nego isključivo na svojim privatnim Faceboook profilima. Hvala. Imamo odgovor na repliku Sandra Petrović, izvolite. **Petrović Jakovina, Sandra (SDP)** Evo poštovani kolega, upravo je kolega Peđa govorio o zakonu koji konkretno određuje gdje i kako se objavljuju nacrti koje je Vlada, odnosno koje je predlagatelj dužan objaviti. Prema tome, oni se objavljuju na internetu. To je to. Hvala. Imamo još jednu repliku Ivanka Roksandić, izvolite kolegice. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa kolegice Petrović, na početku svoje rasprave ipak ste rekli mada kažete da je kolegica Lovrin nije govorila o tome ali jest da je ukidanje ovog zakona predizborno obećanje Kukuriku koalicije. Ovaj zakon je služio samo da plašite građane u predizbornoj kampanji kako će ovršitelji upadati u stanove i otimati imovinu. A kad bi se zaista ova koalicija držala predizbornih povećanja onda ne bi porastao PDV na 25, ne bi rasla cijena struje, plina, prijevoza, komunalija. Svjesni ste da zbog toga, upravo zbog tih poskupljenja veliki dio građana neće moći plaćati svoje obveze i da će zaista ovi ljudi morati raditi svoj posao. Odgoda ovog Zakona neće pomoći građanima a kad je riječ o tome da niste dobro razumjeli kolegicu kad je govorila o FINA-i. Nije ona rekla da je FINA i ljudi u FINA-i nesposobni nego nemogućnost naplate. Ovo su građani koji nemaju ni kune na računima. Dakle, nemate im šta uzeti, nego onda sudovi moraju sjedati na pokretnu i nepokretnu imovinu. Ne radi se o nesposobnosti FINA-e. Bilo bi bolje zaista kad bi se počeli u ovoj Vladi baviti gospodarskim reformama, kad bi povećali zaposlenost ne na način da damo mladima 1600 kuna pa ih onda uzmemo u hrpama da bismo dokazali kako je taj program dobar i iskorištavali ih čak i u lokalnoj samoupravi, a oni od toga nemaju nikakve koristi, nemaju čak ni dobre mentore. Provjerite to u nekim jedinicama lokalne samouprave gdje se takvi mladi ljudi masovno upošljavaju da bi se dokazalo da je primjena ovog zakona dobra.

iznijeli sva obećanja i sva ostvarenja ove Vlade. Na žalost niste spomenuli svoja ostvarenja iz prošlog mandata i niste spomenuli stanje koje smo zatekli i stanje na koje smo naišli preuzevši vlast. Kad ste rekli da su građani koji su dužni, koji su pod ovrhom da oni nisu u mogućnosti ispuniti svoje obveze jer nemaju niti kune. Ja vas uvjeravam da ne postoji institucija koja će ovrhu učiniti bezbolnom i koja će ovrhu učiniti ugodnom. Vas nitko neće ako mu dođete plijeniti pokretnu imovinu ili nekretninu pozvati na kavu bio to sudski ovršitelj ili javni ovršitelj. Hvala lijepo.

da vidite gdje su pročelnici sa 25 godina staža, iskustva i ti ljudi su vrlo kvalitetni mentori. Hvala lijepa. Nastavljamo sa pojedinačnom raspravom zastupnik Ante Babić, izvolite. hvala gospodine predsjedavajući, poštovane zamjenice ministra, kolegice i kolege. Naime, htio sam dati svoj skromni doprinos ovoj raspravi onda je ona otišla u jednom drugom tijeku. kolegici Petrović istina je da danas ljudi komuniciraju društvenim mrežama od Skyba, Twittera i Facebooka. Međutim kolegice Petrović ružno je kada kada na službenim web stranicama ne dobijete informaciju prije nego što ju ministar objavi sharanu kao što vi kažete odnosno izrezanu jer to sharano mi se ne sviđa, izrezanu kada je objavi na svojem facebook profilu. To nije dobro. A na službenim stranicama je svakako dobra takva objava. Međutim niti na twiteru niti na facebooku ili skyba-u ne možete naći neke stvari koje su vezane za javne ovršitelje. Rekli ste i sami da je odgođena primjena ovoga zakona od nove godine za 1. srpnja, a evo sada i druga odgoda do 15. listopada. pitanje je hoće li to biti i tada? Mislim da brzopletošću vladajućih je odgođena ova primjena zakona što je nanijelo izravnu štetu javnim ovršiteljima. O tome malo tko govori. Oni su se pripremali za ove funkcije ulažući sredstva i planirajući novi posao a uz to zamjenice ministra a i gospodinu ministru, gospodinu Miljaniću jedna preporuka, upozorenje. Ovo su ljudi koji su izabrani na javnom natječaju i oni su prisegnuli. A ono što je vrlo bitno činjenica je po meni je da im se uskraćuje pravna sigurnost, to je ono što mene osobno smeta. Isto tako treba podsjetiti da su oni imenovani krajem prošle godine i trebali su početi raditi od nove godine, međutim odgodom svega ovoga do 1. sprnja oni su ostali bez posla. I što im se događa? Mnogi od njih ostavili su poslove sudaca ili odvjetnika, a da bi se mogli opet baviti odvjetničkim radom i sami znate da moraju čekati 6 mjeseci i Hrvatskoj odvjetničkoj komori platiti 5 tisuća eura, a u poslovne prostore u kojim su tada radili uložili su po njihovim navodima i do 50 tisuća kuna. Oni nakon ovoga nemaju budućnosti, ta im budućnost nije svijetla. Što su zapravo trebali raditi javni ovršitelji? Trebal8i su smanjivati troškove. Naime, svaki put kada dođe do neke promjene u ovršnom postupku primjerice oko predmeta ovrhe taj se trošak naplaćuje od ovrhovoditelja koji plaća odvjetniku, a tu su primjerice i troškovi dostave koji nisu zanemarivi. O javnim ovršiteljima u medijima je stvorena vrlo ružna slika i o tome je rekla kolegica Roksandić da su se zapravo vladajuća koalicija je plašila birače javnim ovršiteljima, plašilo da će im ulaziti usred noći i plijeniti imovinu pa čak odjeću i obuću. Međutim, propušteno je kazati da sadašnjom ovršnom praksom štetu trpe i vjerovnici i dužnici. Prvi trpe zbog dugotrajnosti postupka, a drugi zbog kamatnih opterećenja koja su između 12 i 17% te i ostalih troškova koji proizlaze iz toga. Uz to treba znati i priznati da javni ovršitelji predstavljaju posrednike iako se postigne sporazum između ovrhovoditelja i ovršenika do ovrhe zapravo ne mora ni doći. Javni ovršitelj može u dogovoru sa ovršenikom iznaći rješenje oko načina što bezbolnijeg provođenja ovrhe. A upadati ljudima noću u domove zato nemaju sigurno nikakve ovlasti. I da zaključim. Služba javnih ovršitelja jeftinija je od sudske da takav sustav ima 19 europskih zemalja. Kada bi zaživjelo u Hrvatskoj onda bi značajno doprinijela rasterećenju pravosuđa što je i vama u interesu te boljoj zaštiti i dignitetu dužnika što nam je i interes a svakako transparentnost. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama poštovani zastupniče. Imamo jednu prijavljenu repliku. Poštovani zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. Ispričavam se nisam ubilježio, nisam vidio, ali naravno dat ćemo pravo na repliku kada ste digli pločicu. Izvolite poštovana zastupnice Ana Lovrin. Gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Babiću jasno je i nikom nije sporno zaista da danas se komunicira i putem društvenih mreža, da se komunicira putem interneta i službeno i sa mnogim tijelima državne uprave i sa sudovima ali zaista mislim da nigdje ne piše da građanin mora postati facebook prijatelj određenoga ministra da bi saznao nešto o tekstu zakona. Kolega Lesar je govorio o jednom drugom ministru, o jednom drugom zakonu. Taj ministar objavio je zakon na svom facebook profilu privatnom jer navodno web stranica službena ministarstva ne valja ili nije dobra, pa preporučam da prije svega uredi službenu web stranicu ministarstva da bi svi građani mogli doći do objavljenog nacrta zakona ili ma što to bilo. Naravno da u današnje vrijeme i ja osobno i svi mi putem interneta komuniciramo i prema sudu i prema zemljišniku i prema javnim bilježnicima i prema tijelima državne uprave naravno ali uvijek putem njihovih službenih web stranica. A ja ono što sam spomenula o stilu pojedinih članova ove Vlade mislim da nije dobro, zanese se čovjek kada iz spavaće sobe piše nešto na faceu i onda mu padaju na pamet i izrazi i način izražavanja malo ležeran, a to uvijek članu hrvatske Vlade nije primjereno. I kada sam govorila o FINA-i ne bih rekla da je FINA nesposobna. Ma radi se o tome jednostavno da je najlakše provoditi ovrhu na novčanim potraživanjima i skinuti pare sa računa. To je vrlo jednostavno, to može bilo tko. Mislim bilo tko, tko je ovlašten ako novce ima. Pravi problem i težina ovrhe je onda kada se to ne može učiniti ovrhom novčanih sredstava s računa već kada treba provoditi ovrhu na pokretninama i nekretninama s time da bih rekla da je na pokretninama zapravo najkompliciranije. Hvala. Hvala i vama. Sljedeća replika je replika poštovanog zastupnika Peđe Grbina. **Grbin, evo ja ću početi sa jednom malom ironičnom opservacijom koja dolazi iz moje bivše profesije, a to je profesija odvjetnika. Zar vi uistinu mislite da bi se odvjetnika uspjeli riješiti sa Zakonom o javnim ovršiteljima? Evo ja bih rekao teško. I upravo zbog toga sve one primjedbe koje dolaze od javnih ovršitelja ne kalkuliraju sa sobom jedan vrlo važan trošak, a to je trošak odvjetnika. Nigdje ga nema ni u jednoj kalkulaciji. A u svim kalkulacijama kada procjenjuju koliki je trošak ovrha pred sudom procjenjuju trošak odvjetnika. Izbacimo li trošak odvjetnika u onom postupku pred sudom tada bi on bio drastično više puta jeftiniji nego pred javnim ovršiteljima. Tako da mislim da je to jedan važan segment cijene ovršnog postupka koji moramo uzeti u obzir, a mislimo da nije u dovoljnoj mjeri bio uzet u obzir kada se Zakon o javnim ovršiteljima donosio. Npr. evo evo jedan način kako bi se moglo izbjeći. Donese se sudska presuda, ona postane pravomoćna. Ovim zakonom koji sad odgađamo takvu sudsku presudu mora se nositi javnom ovršitelju da poduzmu svoje radnje, svoje mjere i da ju pošalje FINA-i. A zašto ne bismo sada uveli da se FINA-i direktno poput rješenja javnog bilježnika može poslati i pravomoćna ovršna sudska presuda. Time izbacujemo jedan trošak, a u prijedlogu koje je ministarstvo uputilo takvo je rješenje i usvojeno. I sad pošto sam repliku uvažene kolegice Lovrin doživio više kao repliku sebi nego kolegi Babiću moram biti malo van teme pa reći a propos stila. Možda je neprimjereno da pojedini ministar komunicira s javnošću iz svog kreveta, ali mislim da je to puno primjerenije nego da krade, da prima mito i da u konačnici završava na optuženičkim klupama i u zatvoru. Hvala vam lijepa. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ante Babić. Izvolite. Hvala kolega Grbin. Međutim evo ja ću vam nešto pročitati da nije točno to što kažete da u sustavu javnih ovršitelja nije moguće od FINA-e i poslodavca neposredno zatražiti provedbu ovrhe temeljem pravomoćnog i ovršnog javnobilježničkog rješenja o ovrsi budući da je ta mogućnost neposredne ovrhe propisana članom 118. stavaka 2. odgođenog Ovršnog zakona iz 2010. godine kojim se uvodi javno-ovršiteljska služba. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sljedeći govornik u trajanju od 10 minuta je poštovani zastupnik Ivan Šantek. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana zamjenice ministra, uvažene kolegice i kolege. Zanimljivo je bilo danas pratiti ovu raspravu, ali isto tako je mislim pravo vrijeme da se prisjetimo malo i kronologije događaja donošenja ovih zakona. Ti zakoni su kao što je nekoliko puta rečeno doneseni 2010. i bili su jedan od uvjeta na koje je naša strana pristala prilikom prihvaćanja mjerila iz poglavlja 23. o pravosuđu koje je bilo uvjet za pristupanje EU. Evo imam podatak da je tada prilikom glasovanja u Hrvatskom saboru prilikom donošenja tih zakona 111 zastupnika bilo za Zakon o javnim ovršiteljima, a 108 je bilo za Zakon niti jedan protiv i niti jedan suzdržan. Premda neki kad govore o ovim zakonima govore da su to HDZ-ovi zakoni moram podsjetiti da je HDZ u to vrijeme imao 65 zastupnika, dakle ovi zakoni su bili doneseni općim konsenzusom. Zašto je zanimljiva ova kronologija? Godinu dana nakon toga otprilike počinje predizborna kampanja i cijela priča se mijenja ono što kažu za 180 stupnjeva. Javni ovršitelji koji su u međuvremenu i položili ispit i morali osigurat adekvatne prostorije za obavljanje svoga posla, koji su položili prisegu, koji su čak osnovali i svoju komoru, bili su na neki način medijski progonjeni, nazvalo ih se šerifima i javnosti su bili prikazani kao osobe koje ustvari oni donose odluku tko je dužnik, tko treba platiti,kojim redoslijedom i koliko mu imovine treba zaplijeniti što naravno nije bilo točno. Isto tako, na 1. sjednici Sabora odnosno na 2. izvanrednoj među prvim zakonima koji su stavljeni, odgoda je odgođena za 6 mjeseci bili su upravo i ova dva zakona. Ja sam čitao fonogram, imam ga ovdje pred sobom, kolegice koja je to iznosila u ime predlagatelja i premda je gospođa Lovrin, kolegica Lovrin rekla da nisu bili potpuno jasni razlozi zašto se to traži zaista i nakon iščitavanja nije jasno utvrditi zbog čega se traži ta odgoda. Međutim, ako se da reći jedan općeniti razlog zašto je to ustvari htjelo se zaštititi da tako kažem žrtve tranzicije koje bi postale plijen, meta ovih Zakona o javnim ovršiteljima, odnosno Zakona o ovrsi. Da li je to točno ili nije, možemo stvar gledati sa dvije strane. Zaista postoje ljudi koji danas ne mogu ispunjavati svoje ovrhe i zaista postoje osobe koje ne mogu plaćati ni svoje komunalne račune, ni svoje telefonske račune, ni svoje račune za struju i za ostale komunalije. Ali isto tako postoje i osobe, postoje radnici koji ne mogu doći do svojih plaća. Pa da li smo onda stavljeni izvan snage ovoga zakona, kome ustvari smo pomogli, što je uzrok, a što je posljedica. Isto tako, očekivao sam naročito od kolega koji su danas na vlasti da će spomenuti određenu kategoriju građana koji su isto tako, mislim možda čak i najveća žrtva tromog pravosuđa, a to su samohrani roditelji koji godinama ne mogu do sredstava neophodnih za uzdržavanje djece dok njihovi dužnici, bivši poslodavci ili supružnici vješto izbjegavaju obaveze. Isto tako, ako govorim o zaštiti siromašnih mislim da postoji samo pravni postupak, da li je on upravni ili sudski, koji može utvrditi da li je netko siromašan, da li netko može ili ne može izvršavati obaveze. Evo imali smo prilike čitati po medijima da su čak i neki korisnici socijalne pomoći dolazili u mercedesima po socijalnu pomoć, čak su i primali hranu iz Caritasa, a odvozili ih u skupim vozilima. Isto tako, da li su siromašni oni koji imaju milijunske stanove u centru grada, a recimo ne podmiruje svoje obveze prema državi, prema lokalnoj samoupravi ili možda prema svome supružniku s kojim više nisu u bračnoj zajednici. To su sva pitanja koja se otvaraju kad pogledamo primjenu ovih zakona. Nadalje, gledajući kronologiju ovih zakona, u 3. mjesecu ministar je rekao da je donesena politička odluka i to je ustvari bio kraj javnih ovršitelja. Ti javni ovršitelji su tada imali čak i okrugli stol gdje su i suci Vrhovnog suda sudjelovali i tada se upravo sa tog njihovog skupa pojavio se jedan pojam koji mislim da mora sve nas zabrinuti, naročito danas koaliciju koja obnaša vlast, a taj pojam ja sam prvi puta čuo prije nekoliko mjeseci, a zove se industrija duga. Industrija duga je nešto što zaista sve treba zabrinuti jer izgleda da ta industrija duga pored industrije trgovanja plemenitim kovinama je jedina profitabilna danas u Republici Hrvatskoj. Kolega Babić je spomenuo kolike su kamate za tekuće račune u crvenom i naravno da je svakoj banci u interesu da što više ljudi budu u crvenom i da im na taj način naplaćuju što veće kamate. Isto tako prođemo li danas Zagrebom na svakom drvetu, na svakom stupu vidjet ćete papiriće gdje se daju povoljni krediti. Vidjet ćete isto to vozite li se čak i u tramvaju. Povoljni krediti za umirovljenike, nikakvih jamaca, nikog ništa ne treba, ali isto tako svjedoci smo što i kakve posljedice na ljudske sudbine izaziva to lihvarenje. Imali smo slučajeve i ubojstava i samoubojstava i propalih brakova zbog toga svega što se događalo. Dakle, mislim da ključna stvar o kojoj danas ovdje trebamo staviti težište je industrija duga. I zato je ključno pitanje ovdje da li ovim zakonima mi ustvari potičemo tu industriju duga ili odgađanjem ovih zakona ustvari tu industriju duga stavljamo u one okvire koji su propisani zakonima. Ono što mene na neki način ustvari i brine da li ćemo mi kao Hrvatski sabor nakon ove današnje rasprave poslati poruku da je dug ustvari neće se nikad dovršiti. Dakle, onaj tko je nekome nešto dužan s obzirom da su odgođeni ovi zakoni opet za 6 mjeseci da ta ovrha neće stići. Međutim, to nije točno i to moramo ovdje jasno reći. Ako netko uđe u sudski proces ili bilo koji drugi proces utjerivanja duga taj dug će biti naplaćen. Pitanje je samo vremena, da li kroz neko kraće vrijeme ili duže vrijeme. Ako je kroz kraće vrijeme onda će i cijena toga duga biti manja, a ako je kroz duže vrijeme onda će cijena duga biti veća. Mislim da su ovo ključne stvari o kojima smo mi danas ovdje raspravljali, a sva ova druga prepucavanja mislim da idu na štetu naših građana. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku, zastupnik Peđa Grbin. Izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Hvala lijepa. Evo ja bih krenuo da tako kažem redom. Ime šerif nije nešto što je izmišljeno u RH, javni ovršitelji se u određenim pravnim sustavima upravo tako nazivaju tako da to možda i nije baš toliko derogatoran pojam, ali nema veze. Što se tiče vaših napomena o ovlastima javnih ovršitelja, upozorio bih vas na članak 33. Ovršnog zakona kojeg danas odgađamo, a koji kaže da se upravo javnom ovršitelju podnosi prijedlog za određivanje ovrhe. Nakon toga upozorio bih vas na članak 39. koji govori upravo o tome da je javni ovršitelj ima čitav niz ovlasti, odnosno zadataka u ovršnom postupku između kojih je upravo to da on određuje kako, kojim redom i gdje će se provoditi ovrha naravno unutar okvira onog što je od njega zatražio vrhovoditelj. Dakle, mislim da malo ste u tom dijelu pogriješili. A ovaj drugi dio vašeg izlaganja uistinu moram se sa time složiti, pogotovo ovaj dio kada ste govorili o otkupu dugova, odnosno o industriji duga i ovoj zastrašujućoj, da na svakom autobusnom, tramvajskom stajalištu ili na rasvjetnom stupu nalazimo papiriće gdje se poziva ljude da dignu kredite. I mislim da ste u potpunosti u pravu i da u tom dijelu trebamo pojačati naš angažman sviju nas da spriječimo te pojave. Hvala lijepa. Hvala. Imamo odgovor na repliku, zastupnik Ivan Šantek. Izvolite. **Šantek, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Evo i ja se s vama slažem u ovom drugom dijelu, međutim moram reći evo da sam prije same rasprave otvorio stranicu Vlade i pročitao izvješće sa današnje sjednice i moram reći da je ministar financija gospodin Linić danas najavio da će na stup srama biti pribijeni svi oni koji duguju više od 15 tisuća kuna, oni ispod 15 tisuća kuna neće. Prema tome, ja smatram kad sam govorio o ovom dijelu da postoje dužnici unutar obitelji, unutar raspadnute obitelji koji su daleko više dužni nego što netko je dužan državi, pa evo mislim da upravo odgađanjem ovih zakona, mi dakle ove zakone nismo stavili izvan snage. Jer ja imam dojam iz vaše rasprave i vaših kolega koji su prije raspravljali da su ovi zakoni vrlo loši. Međutim, nije mi jasno jedna situacija ako su ti zakoni tako loši i tako štetni zašto ih se ne stavi izvan snage? Pa čekamo novi zakon koji će biti ok, koji ćete vi predložiti. Međutim, ti zakoni se odgađaju, odgađaju, odgađaju. Ovo je drugi puta. To je nešto što ne štima. Zašto se odgađaju ako su loši. A ako su dobri zašto se ne primjene? Hvala lijepa.

Danas je 20. lipnja, još nema ni punih 6 mjeseci da smo u ovom sastavu u Saboru, a već mijenjamo zakone koje smo u istom ovom sastavu donijeli. Ja sam gradonačelnica grada Vodica, a tu ima dosta mojih kolega, vjerujte da većina od nas bi se crvenjeli i debelo morali opravdavati svojim gradskim vijećima da u roku od 6 mjeseci dva puta mijenjamo isti zakon u istim člancima. Naša Vlada i naš premijer kao da su se iznenadili i evo 14. lipnja su se sjetili da je za koji dan 1. srpnja i dan kada bi trebao po drugi put stupiti, početi primjena novog Ovršnog zakona. Zato su nam uputili u hitnu proceduru ovaj prijedlog zakona i to tako loše napisano da ga već ispravljamo amandmanom. Zanimljivo je čitati da se ovaj zakon donosi po hitnom postupku radi sprečavanja ili otklanjanja većih poremećaja u gospodarstvu. Treba reći da ovaj zakon, da ovaj prijedlog zakona ne sprečava ili otklanja poremećaj u gospodarstvu već on izaziva točnije stvara vrlo ozbiljne poremećaje koje mogu imati teške posljedice i u gospodarstvu. Naime, izvjestitelji EU o monitoringu mišljenja su da je ovo korak natrag u našem približavanju EU. Upravo je uvođenjem javnih ovršitelja trebao biti dokaz da će Hrvatska smanjiti velik broj ovrha koje se ne rješavaju, a provođenje ovrha važno je za kvalitetno sudovanje. Bez efikasne ovrhe sudski postupak nema smisla. Poštovane kolege vi vladajući razmislite da li trebate dići ruku za ovaj zakon jer izvještaj o monitoringu koji će uslijediti u listopadu bit će ključan. Trebate znati da to izvješće će biti presudno za ratifikaciju pristupnog ugovora upravo u Parlamentu u Nizozemskoj koja velik značaj problemu ovrha pridaje. Prilikom rasprave prije nepunih 6 mjeseci branili ste tadašnju odgodu velikim riječima kako se time dokazuje da se drži do svojih građana, da se brine o onima koji su ostali bez posla, onima koji nisu dobili svoje plaće, a navodile su se i brojne primjedbe na postojeći zakon. Danas očito više nema primjedbi, jer samo se odgađa primjena Ovršnog zakona, a treba reći da nije bilo primjedbi ni 2010. godine. jer u Hrvatskom saboru je izglasan Ovršni zakon bez ijednog glasa protiv. A kada su u pitanju građani gdje je ta briga, kada se podizao PDV, cijena struje, plina i postigao rekordni broj nezaposlenih. Moje sljedeće pitanje kada ćemo uvesti pravnu sigurnost za ljude koji posluju na ovom prostoru, znate li da je preko 20 milijardi kuna blokiranih sredstava fizičkih i pravnih osoba u kojima nema ni jednog zaposlenog. Koliko je privrednika ili pak državnih institucija prevareno za taj iznos, koliko bi radnih mjesta spasila ta sredstva da nisu tako zarobljena? Što će na sve ovo reći svi oni koji uredno podmiruju svoje obaveze? Jadni ovršitelji su praksa koja je u Europi poznata i u primjeni u 19 zemalja. Time se zapravo uvodi red na najefikasniji način, u 2011. godini provedeni su natječaji, ljudi su izabrani, položeni su ispiti, mnogi su dali otkaze, podigli kredite, kupili i opremili urede. Svima njima kao i onima koji duguju, svi ti neuredne platiše ovim zakonom naš premijer Zoran Milanović kaže u svom stilu :"Samo kratko sorry.". Hvala. Hvala. Imamo repliku. Izvolite zastupniče Kovačić. ovu blokadu 23 milijarde. Da li je to od 23. prosinca na ovamo ili do tada, pa nisam to dobro čudo. Zahvaljujem.

donesen u Hrvatskom saboru kao što smo čuli konsenzusom, bez ijednog glasa protiv, bez suzdržanih. To je drugi zakon po redu, a vjerojatno deseta zamjerka Europske komisije. I to je zabrinjavajuće, dal stvarno želite prkosit monetoring, dal želite da ocjene budu negativne, dal želite da stvarno hrvatski građani koji imaju svoje prihode, a ne mogu ih naplatiti budu bez njih. Dal stvarno oni koji imaju Mercedese, vile, vikendice, a ispumpali su iz svojih tvrtki, a nisu platili radnike, želite ih zaštitit? Da li stvarno ovim odgađanjem radite u interesu onih koji imaju 10 tisuća ovršnih predmeta u svojim odvjetničkim uredima, sa desetoricom zaposlenih. Dal možda u njihovim interesima radite? Da li radite u interesu stvarno onih građana koji su kao što je rečeno nesavjesno poslovao po tekućim računima i peglali kartice? Da li radite u interesu pojedinih ministara koji su također nesavjesno poslovali? Ja se stvarno pitam što se događa, da ovakve konkretne zakone koji su doneseni jednoglasno u Hrvatskom saboru i koji će prouzročiti štetu i naplatu. Siguran sam od Hrvatske države svih ovih 68 ljudi koji su bili na natječaju izabrani, koji su dali prisegu, koji su kupili ili iznajmili urede, koji su namjestili te urede, koji su već krenuli i izabrali one koji će raditi kod njih, koji su dali otkaze, dali u sudovima, dali u svojim odvjetničkim uredima. I bili spremni preuzeti ovu odgovornost koja nije nimalo zahvalna. Biti javni ovršitelj sigurno nije zahvalan posao, dolaziti daleko od tajkuna ili kod sirotinje. Ne zna se šta je teže, da li će te onaj smuljati ili će te sirotinja osramotiti i plakati pred tobom. To su pitanja koja i danas rade sudski ovrhovoditelji i oni danas ulaze u kuće i stanove, zvone na vrata, plijene namještaj, plijene i ono osnovno sredstvo koje je informacija čovjeku televizor, aparat radijski, namještaj, i bez kompromisno se naplaćuju kada to hoće. Ali postoje i vremena kada to neće, pa ne dolaze ili pišu nismo ga našli kod kuće, pišu obavijesti kojima se nitko ne odaziva i tako zaobilaze za neke zakon. Pitanje svih pitanja je, zašto stvarno ja ne mogu dokučiti osim ovih razloga koje sam naveo, dal stvarno želimo štitit pojedince. Zar stvarno želimo prouzročiti sebi štetu, jer ovih 68 ljudi koji su pravnici po struci, koji su položili ispit i pravosudni, položili su i ovaj javno ovršiteljski, uložili svoje novce, neće ostati šutjeti na ovakve nebuloze koje se donose u prolongiranju zakona. ovaj prvi koji je odgođen govorio je o tome da će se tim odgodama zakona, doveo do problema o provedbi te je stoga potrebno odgoditi primjenu ovog zakona, od 1.srpnja 2012. kako bi se sustav ovrha u tom razdoblju poboljšao u cilju stvaranja doprinosa pravnoj sigurnosti, većoj vladavini prava kao idealu svake suvremene, pravedne i socijalne države. Ako ovo nije demagoški pamflet onda ja ne znam što bi rekao, dok se danas s druge strane govori o tome da je po hitnom postupku potrebno donesti odgodu ovog zakona, samo zbog toga da ne bi došlo do većih poremećaja u gospodarstvu. Ako je KONIG sa svojim kćerima, tvrtkama i svim drugim taj koji će poremetiti hrvatsko gospodarstvo, dok mu pomaže Croatia osiguranje i sve druge državne tvrtke pumpaju u njegov proračun kako bi namirili plaće koje su u zaostatku 3 ili 6 mjeseci. Ja ne znam da li je to jedini gospodarski subjekt kojemu treba pomoći ili postoje još i pojedinci koji su bili nestašni, a danas su u prilici da upravljaju, da prijete, da upozoravaju predsjednike sudova ako se dogodi nešto da će biti smijenjeni sigurno, da će biti postavljeni drugi. Ako mislite tako voditi pravni sustav, i efikasnost njegovu, neovisnost njegovu onda je tu sumrak vladavine prava, a naročito sumrak socijalne države. Ovakvo odgađanje govori o svemu samo ne o pravednosti, ne o pravu, ne o jednakosti pred zakonima i ne o efikasnosti zakona. Ovo ne vodi ničemu. Poslije rasprave o HRT-u ova dva zakona koja su objedinjena u raspravi govore o tome da nećemo imati nikakve pravne mogućnosti osim one o kojoj je govorio kolega Peđa preko FINA-e koja ne uzima zakonske odrednice koje govore da se ne može preko jedne trećine ovršiti sa računa ili sa plaće ili sa mirovine ili sa bilo kojih drugih primanja osim u slučaju kada je klijent potpisao banci da može se i preko toga bez obzira na zakonske odrednice što ne bi smjele banke uzimati, ali evo uzimaju takve izjave i na osnovu takvih izjava se događa ovrha cijeloga iznosa. Ja bih stvarno htio čuti i od kolega iz SDP-a, HNS-a da li stvarno postoje vaši miljenici, zaštitnici, odvjetnički uredi sa 10000 ovrha godišnje koje štitite. Recite nam jasno i glasno. Mi ih znamo i nećemo sigurno budite šutiti o tome jer ćemo tražiti kao saborski zastupnici odgovor od ministarstva, odgovor od svih onih poimence o tim osobama koji se štite kako bi hrvatska javnost znala da se u ovom Saboru donose zakoni koji štite pojedince, pogoduju pojedincima, koji nisu socijalni ni pravedni. Hvala lijepa. Hvala lijepo. Imamo dvije replike, Sandra Petrović. Izvolite. **Petrović Jakovina, Sandra (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Đakić vi ste rekli da ova vladajuća većina pogoduje bogatima očito odgodom ovog Ovršnog zakona i da stopira neke ovršne predmete. Vi znate i sami da se nikome odgodom ovih zakona ne pogoduje, da znate i sami da nesrazmjer između prihoda i imovine on se ne rješava ovršnim postupkom. I ljudi koji voze Mercedese, imaju u svom vlasništvu skupe jahte ili imaju vile podrijetlo svoje imovine objašnjavaju na drugim mjestima a ne u ovršnom postupku. I u krajnjem slučaju će svoj nesrazmjer između prihoda i imovine objasniti pred sudom neke nadležnosti, a ne građanske. Vjerujte mi da je u vrlo malom broju slučajeva ovrha provođena na imovini koja je jahta bila ili skupi Mercedes. Ona se uglavnom provodi na trošnim kućama i na televizorima marki Gorenje iz 95. godine. Hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo odgovor na repliku, zastupnik Josip Đakić. Izvolite. **Đakić, Josip (HDZ)** Evo ja mislim da se ja i kolegica puno puta ne razumijemo iako sam ja jasan i glasan i nedvosmislen. Radnici koji nisu dobili plaću, a njihov poslodavac ima vilu, ima jahtu, doveo je firmu u stečaj ili ju nije doveo u stečaj, a ne plaća radnike kako će se ti radnici naplatiti? govorite kontradiktorno. Jedno je odgovornost pred opravdanjem imovine, a drugo je ono što kao vlasnik poduzeća čovjek treba učiniti da bi platio svoje obaveze, a ne plaća ih. Da, donijeli smo i zakone koji su i kaznena odgovornost za one koji ne isplaćuju plaće, koji ne isplaćuju doprinose i sve ostalo. Ali jednako tako radnik jadnik koji je zaslužio svoju plaću nema mogućnosti ni momenata kako da ju naplati od poslodavca koji je prepumpao njegovu imovinu u svoj Mercedes, u svoju vilu, u svoju vikendicu ili odnio na račun van države. To bi javni ovršitelji učinili, sudovi ne. Sudovi baš rade na jadnim kućama, na trošnom namještaju, na televizoru ili radiju. To uzimaju, to plijene i to odvoze. Polovne automobile koji ne vrijede ništa. Od toga nema ni onaj koji potražuje, nema ni onaj koji, niko nema ništa. Javni ovršitelji bi našli pravu vrijednu imovinu i tako naplatili ono što očekuje onaj koji je to zaradio. **Batinić, Milorad (HNS)** Hvala. Imamo još jednu repliku zastupnik Peđa Grbin, izvolite. Poštovani kolega, da bi javni ovršitelj mogao provesti ovrhu na imovini poslodavca prije toga je potrebno utvrditi da li taj poslodavac odgovara, a to se provodi u sudskom postupku. To se provodi primjerice kroz institut proboja pravne osobnosti koji smo nedavno pojačali. To se provodi primjerice kroz stečajni postupak, odnosno kroz zaštitu radnika u stečajnom postupku što smo primjerice pred nekoliko mjeseci učinili, a ne poštovani kolega kroz ovršni postupak. I vaše stajalište da sudovi Republike Hrvatske namjerno štite bogate na račun siromašnih mi je u potpunosti neprihvatljivo. A što se tiče ulazaka u kuću da li bi vi više željeli da vam od tijela javne vlasti u vaš dom ulaze privatnici i da privatnici budu ti koji će vam plijeniti mašinu, radio ili onaj televizor marke Gorenje iz 95. godine. Ja ne. Meni je potpuna privatizacija javnih službi strana i ja ne želim da Republika Hrvatska krene putem onih država koje su privatizirale vojsku, policiju i na kraju zatvore. Hvala vam lijepa. Hvala. Imamo odgovor na repliku, zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Pa kolega sve ste rekli zapravo, ali zaobišli ste ono pravo stanje. 19 zemalja Europske unije upotrebljava Zakon o javnim ovršiteljima i to radi. To je većina u Europi od 27. to je ono što smo stavili u akcijski plan. To je ono što je ispregovarano u Poglavlju 23. To je sve ono što je pozitivna praksa Europe, a vi se protivite tome. Protivite se i tome da javni ovršitelj po sudskom nalogu o ovrsi odgovorne osobe ili bilo koga drugoga bude taj koji odabere koju će imovinu njegovu zaplijeniti, a najbolje da će uzeti najnekvalitetniju. Pa javni ovršitelj će uzeti najkvalitetniju kako bi naplatio i sebe i onoga koji traži ovrhu. To ste zaboravili reći. To odvjetnički uredi rade parcijalno. Naplate sebe, a za stranku puno put ih nije ni briga pogotovo za siromašne stranke. To se događa u hrvatskoj javnosti. To je praksa koju možemo poimence izlistati i dokazati vam. Vi ljudi ne vjerujete, ali ja sam uvjeren jer postoje, postoje i oni koji su kao ovrhovoditelji angažirali i privatne zaštitarske tvrtke da idu uz sudskoga ovrhovoditelja kako bi učinili ono što oni traže, kako bi ovršio ono što oni nadpikiraju i pokažu prstom. I to se događa i danas. To vam odgovara vjerojatno, a ovi javni ovršitelji vam ne odgovaraju koji bi kvalitetnije obavljali svoj posao, savjesnije, nepristrano i pod bilo čijim pritiskom. Hvala. Završili smo sa ovim dijelom rasprave. ja bih zamolio zamjenicu ministru Sandru Artuković-Kunšt da se zaključno obrati. Izvolite.

želimo i poštujemo proceduru onako kako je ona određena. Dakle, nismo dostavljali naše dokumente koje smo upućivali Europskoj komisiji na Sabor jer to u u krajnjoj liniji nije takva procedura. Naprotiv, kada budemo dobili sve one ovlasti radi kojih ovaj zakon i odgađamo uputit ćemo cjeloviti prijedlog zakona koji se odnosi na uređenje ovrhe Saboru kao tijelu koje će o njima raspravljati na način kao što kao što se o zakonima i raspravlja. Ona preporuka koju ćemo dobiti u pismenom obliku od Europske komisije naravno da će biti pred ovim tijelom predmet razmatranja rasprave i općenito biti će pred Saborom predmet svake diskusije kao što ona treba i biti ako bude i kada bude predložena kao zakon. Da ovu priču oko facebooka anuliramo i skratimo naravno da su na službenim stranicama objavljeni prijedlozi nacrti prijedloga naših zakona. Mi smo promijenili onu ideju odnosno viziju kako bi ovršni sustav trebalo urediti u RH u odnosu na ono što je bilo ispregovarano pred Europskom komisijom. To nije zabranjeno, to je dozvoljeno i to je moguće i to smo učinili upravo zato što su se određeni normativni uvjeti stekli da ovrha u Hrvatskoj krene drugim putem od onoga koji je bio zamišljen 2010. Ne radi se o hiru, radi se jednostavno o činjenici da je u vrijeme izglasavanja prethodnog Ovršnog zakona kojeg sada odgađamo bilo stanje takvo da nismo imali Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Taj zakon je stupio na snagu 1. siječnja 2011. i on je donio jednu višu razinu kvalitete u ovršni postupak u RH ustanovljavanjem dvaju elemenata koji omogućavaju ovrhu. Dakle, povezivanjem OIB-a sa podacima iz jedinstvenog registra računa. Ta dva elementa koja nemaju ime i prezime i nemaju osobnosti, nemaju elemente za bilo kakvu razinu protekcije dovode do toga da je ovrha u dijelu naplate na novčanim tražbinama postala efikasna. To naravno da u određenim situacijama stvara probleme i izaziva čuđenje pogotovo u kronologiji ovoga što smo govorili industrije duga. Naravno da postoji industrija duga. Postoji zato što je sustav naplate tražbina u Hrvatskoj bio godinama zanemaren i godinama nije bio predmet sustavnog raspravljanja i odlučivanja nego nečega što bi se moglo nastojati arbitrarnim odlučivanjem hoćemo ili nećemo, kako brzo i u odnosu na koga. Sustav naplete putem Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima prepoznaje brojeve i na temelju njih provodi ovrhu u onim situacijama kada se radi o o ovršnim odlukama. One su ovršne zato što je prošla procedura da dužnik takvu tražbinu osporava. Ako ju nije uspio osporiti tražbina je ovršna i država je dužna da za takvu tražbinu osigura odgovarajući efikasni pravni sustav provedbe naplate te tražbine. Upravo je prijenos ove ovlasti, prijenos tog autoriteta javne vlasti da se prisilnim putem ostvari tražbina na privatnu službu nešto što je najsuspektnije u ovom predloženom zakonu. Vrhunac postojanja javne vlasti je upravo u toj mogućnosti da na prisilni način nešto ostvari. Mi mislimo da sustav koji prenosi takvu ovlast na privatnu službu nije dobar upravo radi ovoga što smo govorili dakle nema arbitrarnosti i nema mogućnosti da privatnik koji je svoju službu ustanovio zato da se naplaćuje iz ovoga sustava da on arbitrira da li će i kada će i u odnosu na koga i na kojim sredstvom izvršiti tražbinu vjerovnika koji čeka da mu se efikasno naplati ono što je on tražio, a ne da on ovisi o pregovaranju. Tu se često spominjala mogućnost da se javni ovršitelji biti osobe koje će sporazumijevati stranke, koji će ih nagađati itd. sustav nagodbe postoji dok tražbina nije postala ovršna. Kada je ona postala ovršna obveza je države da efikasno Tu više prostora za neka nagađanja ako to vjerovnik neće ne bi smjelo biti odnosno država ga ne smije otvarati i ne smije davati jer je njezina obveza da se dospjela i ovršna tražbina promptno naplati. U tom smislu je sustav ovrhe putem FINA-e puno efikasniji od ovoga što smo govorili privatne službe javnih ovršitelja, a ono što smo dužni reći i ako sada govorimo o tom kontekstu, o čemu javni ovršitelji donose novu vrijednost u sustav? U tome što ga poskupljuju. Ja sada moram biti malo dosadna u pravnom smislu pa reći da se ovrha sastoji od razdoblja određivanja ovrhe, dakle određujemo da postoji neka tražbina koja se može naplaćivati zato što je prošlo vrijeme za dobrovoljno ispunjenje. Dužnik nije ispunio obvezu vrijeme dospijeća 8 ili 15 dana, prošli su rokovi za pravna sredstva i tražbina je postala ovršna. Kada je ona postala ovršna mi imamo drugo razdoblje ovršnog postupka a to je provedba ovrhe. Ono što javni ovršitelji čine i gdje je njihovo mjesto je da preuzimaju postupak provedbe ovrhe. U sadašnjem sustavu koji normalno djeluje i koji koji s obzirom na odgodu ovog zakona nije doveden u pitanje ovrha se provodi jedinstveno, ne razdvajamo postupak određivanja i provedbe ovrhe. A s ovim zakonom kojeg odgađamo dobivamo novu fazu provedbe ovrhe i na nju posebno dodatno trebamo platiti određene troškove. Povećanje troškova ovrhe i razdvajanjem postupka na određivanje i na dodatnu provedbu taj postupak čini znatno skupljim. Nije moguće da javni ovršitelj određuje ovrhu jer tako zakonom nije propisano i on ne preuzima one troškove koje inače stranka ima da mu javni bilježnik odredi ovrhu. Stranka da bi dobila ovršnu ispravu treba ići kod javnog bilježnika, platiti trošak javnog bilježnika i dobiti ovršnu ispravu. A da bi se po odgođenom sustavu ta provedba ovrhe učinila do kraja dakle provela, treba platiti novi trošak i treba imati provedbu ovrhe. Dakle, to je nova skuplja kategorije koja nije u skladu s preporukama Vijeća Europe koje su zahtijevale da se ovrha uredi na način da bude pristupačna dakle da ju stranka može podnijeti da ne mora dodatno plaćati. I ono što je isto posebno problematično ovrha je određena tako da javni ovršitelj ne postupa ukoliko mu predujam nije plaćen. Dakle, ako vjerovnik nema novaca da financira takvu vrstu provedbe ovrhe kao što je određeno, on se neće moći naplatiti jer dakle njegova je dužnost da još dodatno plaća provedbu ovrhe kod javnog ovršitelja, inače ovrhe nema. To nije pristupačnost ovrhe, svakako nije. A naravno da će u krajnjoj liniji taj dodatni trošak za provedbu ovrhe pasti na leđa dužnika i ako ćemo govorit o socijalnim kategorijama upravo je dužnik taj koji u ovoj sferi provedbe ovrhe putem javnog ovršitelja treba platiti dodatni trošak koji sad ne treba platiti i to se ne može opravdati interesima. Ako ćemo se baviti osobama javnih ovršitelja o kojima smo prethodno govorili, ne radi se o osobama koje su ostale bez posla. Mi smo najavili na vrijeme da se odgoda zakona primjenjuje. Oni su i dalje u radnom odnosu. Oni koji su u odnosu na Odvjetničku komoru izašli iz komore našli smo modalitete da povodom ponovnog upisa nemaju nikakve dodatne troškove. I ako ćemo govoriti o pitanju eventualno njihove naknade štete i možda utjecaja na financijski učinak, financijski učinak je trebao bit procijenjen kad je donašan prethodni zakon, a što se tiče ove odgode nema protupravnosti pa nisu ostvareni ni elementi da bi se govorilo o eventualno nekakvoj prejudiciranoj naknadi štete. Bilo je govora o tome da postoji putem FINA-e 35% nerealiziranih potraživanja. Radi se o onim potraživanjima koja nisu odmah i promptno plaćena. Naravno da svaka stranka na svom računu nema odmah dovoljnu količinu za naplatu tražbine i to ne znači da će se, postoji naravno mogućnost da će se ono kasnije u drugom krugu prilikom kako sredstva pritiču naplaćivati. Ali treba naglasiti, to je jako bitno, niti javni ovršitelji niti ne znam koja druga služba ne mogu učiniti to da dužnik ima dovoljno sredstava da se sva potraživanja koja u državi postoje naplate. To je nemoguće, nemoguće je uvesti službu koja će sad učiniti da je sve naplativo. Toga jednostavno nema. I ova izjava da bi javni ovršitelji našli pravu i vrijednu imovinu na kojoj bi se naplatila tražbina ne bi ju našli jer postoje registri, postoje sustavi kako se imovina upisuje. Ako ona nije upisana, a nije upisana zato što je sustav bio zanemaren i nije uređivan i nije vođen onda takvu imovinu imovinu ne može naći ni javni ovršitelj jer ne može provesti ovrhu na nečemu što ne glasi na dužnika i to je jednostavno tako. Dakle ne predstavljaju dodatnu vrijednost u sustavu ovrhe ni na koji način. A što se tiče opterećenja sudova, jedna od odredbi koja je izuzetno suspektna i koja je zapravo možda i veliki razlog za tu odgodu jest činjenica da je odgođeni zakon predvidio da se upravni lijekovi u odnosu na rad ovršitelja podnose sudovima prvog stupnja ili općinskim sudovima. To su sudovi koji su najopterećeniji, koji imaju najviše spisa i upravo bi oni takvom odredbom odnosno takvim sustavom kojeg sad odgađamo dobili još veću količinu predmeta jer nema dvojbe da bi u odnosu na rad javnog ovršitelja stranke podnosile svaki mogući pravni lijek ne bi li i dalje pokušavali odgađati svoje potraživanje. broja predmeta na sudovima zbog uvođenja javnih ovršitelja bilo bi neminovno i to je nešto što je Europska komisija ocijenila kao vrlo negativno u onom trenutku kad nam je dala pozitivnu ocjenu oko promjene sustava prema kojem idemo. da bi se postigla ravnoteža između prava vjerovnika i zaštite prava dužnika, uvođenje privatne službe sa prijenosom autoriteta javne vlasti i mogućnosti prinudne naplate jednostavno nije rješenje jer povećava troškove, ne štiti dignitet dužnika, uvodi službu koja sama sebe financira iz toga što će provoditi ovrhu i dovodi do da nema nikakvog jamstva da bi se upravo zbog toga ovrha trebala efikasnije provoditi. Ono što je posebno u zakonu uočeno, nije moguće izbjeći javnog ovršitelja, dakle govorili smo o FINA-i. Zakon je tako koncipiran da stranka ne može ono što sada može, zatražiti naplatu putem FINA-e. Ne, mora ići kod javnog ovršitelja i mi smo procijenili da će upravo onaj najveći dio posla javnog ovršitelja biti da predstavlja transmisiju između zahtjeva stranke i FINA-e i to će naplaćivati, a taj trošak danas uopće ne postoji. Ovo hodanje po kućama i otimanje imovine to je kategorija koja nikako ne bi trebala biti u sferi privatnog posla koji se iz toga financira, naprotiv trebala bi ostati na sudovima i mi smo u tom dijelu u predloženim promjenama zakona ustanovili određene postupovne odredbe koje će štititi prava dužnika utoliko što će značajno pojačati angažman odnosno obvezu ovrhovoditelja da sudjeluje u tim fazama postupka jer ako ne sudjeluje postupak će se obustaviti. Dakle stavili smo teret u tom socijalno najosjetljivijem dijelu provedbe ovrhe na aktivnosti o tome ćemo govoriti kasnije kada zakon uputimo u redovitu proceduru. Ponovit ću, nismo htjeli biti neozbiljni i predložiti zakon, a da nismo sa Europskom komisijom kao partnerom u nalaženju rješenja koje je najpovoljnije za nas, nismo htjeli krenuti u proceduru dok takvo pismeno rješenje ne dobijemo i zato smo predložili ovu odgodu, a ovo sve što smo sad pričali, što smo najavili kao izmjene uslijediti će vrlo skoro. Nemamo jasno da će to biti upravo do roka kojeg smo rekli jer nemamo kristalnu kuglu i ne djelujemo na takav način, ali u onom verbalnom dijelu komisija je već gotovo sastavila to i mi smo korak do upućivanja pred vas konačnog prijedloga, odnosno nacrta zakona kao što smo ga složili. Hitni postupak je nužan zato što bi da nema hitnog postupka 1. srpnja stupio na snagu novi zakon koji predviđa sasvim drugačiji sustav ovrhe putem javnih ovršitelja u odnosu na ovaj koji se danas redovito primjenjuje, a koji nas usmjerava na agencijsku ovrhu. I to je taj put. Ako govorimo da u 19 europskih zemalja postoji sustav javnih ovršitelja onda isto tako možemo reći da je izvrgnut velikim kritikama, da neke zemlje odustaju od uvođenog sustava jer su da to tako kažem kolokvijalno kopirali rješenja koja nisu njima tradicijski utemeljena, naprotiv koja se znatno razlikuju. U zemljama u kojima je kao i kod nas industrija duga već došla do razine koja je suspektna i u odnosu na transparentnost itd. to nije rješenje za naš sustav, naprotiv povezivanje informacija o imovini dužnika putem OIB-a i jedinstvenog registra računa ili općenito putem OIB-a u odnosu na sve ostale registre je put koji je transparentan, koji je pouzdan i koji će uz informatičku tehnologiju dovesti do toga da se ta problematika ogromnih dugovanja u Hrvatskoj smanji. Naravno da će to biti bolan proces, naravno da se ljudi trebaju suočiti sa onim s čim se jako teško suočiti s obzirom na zanemarenost ovoga dijela, a to je da se dugovi moraju platiti, ali mi se moramo svi s tim suočiti. I to nam slijedi svakako. Evo, hvala. **Batinić, Milorad (HNS)** Zahvaljujem zamjenici ministra. Ovime zaključujem raspravu. Sutra nastavljamo sa radom, Prijedlog Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, prvo čitanje, P.Z. br. 95. Hvala lijepa. Hvala